Prelazimo na sljedeću točku dnevnog rada: - Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu. Podnositelj akta je Vlada RH na temelju članka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe. Pozivam državnog tajnika Ministarstva pravosuđa gospodina Juru Martinovića da nam da dodatno obrazloženje Izvješća. Izvolite gospodine državni tajniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Točka dnevnog reda je Izvješće o radu kaznionica zatvora, odgojnih zavoda u 2017. godini. Vi ste svi dobili jedno veoma opsežno izvješće koje je nekakvih 150 stranica sa svim relevantnim parametrima, podacima, kretanjima, komparacijama sa prethodnim razdobljem. Ukratko, ono što za vas želim reći ali i za javnost, za hrvatske građane, dakle hrvatski zatvorski sustav u svakoj godini po prilici a u toj godini je također se to dogodilo, 2017., kroz sustav prođe nekakvih 11 500 raznih kategorija zatvorenika, pritvorenika prekršajnih ili drugih istražnih zatvorenika. Sustav je kapaciteta 3900 mjesta dakle za sve te kategorije, u 2017. godini to nikada nije raslo više od 3200 do 3200 do 300, što znači da su kapaciteti dovoljni da zadovoljimo ono što zatvorski sustav treba primiti dakle sukladno odlukama nadležnih tijela, najčešće su ta nadležna tijela hrvatski sudovi. U sustavu radi nešto više od 2500 zaposlenika, za vaše znanje sistematizirano je negdje blizu 3900 zaposlenika, dakle tu se racionalno troše ljudski resursi u ovu svrhu. Sustav na godišnjoj razini iz proračuna troši i te godine je trošio 440 milijuna kuna i još nekakvih 50 milijuna vlastitih sredstava i nekakvih drugih izvora. Tu sam, stojim vam na raspolaganju za ono što eventualno budem trebao u ime Vlade pojasniti vezano za ovo izvješće iz 2017. g., hvala vam lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku, imamo repliku, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, problem je što raspravljamo o izvješću za 2017. a za nama je 2018., možda bi bilo dobro da nam uvodno kažete ipak kako je aktualno stanje obzirom da su problemi u zatvorskom sustavu veliki, evo u riječkom zatvoru se pojavio svrab, ćelije su pretrpane, daleko je veći broj od standarda, posebno zbog problema sa i migrantima koji su sada i u tim zatvorima, tako da su problemi puno veći nego što se iz ovog izvješća može pročitati posebno kad je riječ o zdravstvenom kadru koji bi trebao pomagati, o psiholozima, a evo sad smo svjedoci čak da se pojavljuje u zatvorskim sustavima i svrab. Dakle možete li nam ukratko reći kakvo je stanje trenutačno, bez obzira što je ovo izvješće iz 2017., mislim da je bitnije vidjeti kakav je problem trenutačan u hrvatskim zatvorima. Zahvaljujem. Odgovor, državni tajnik Martinović. iz godine u godinu, da su standardi zatvorenika o kojim se zatvorski sustav brine nakon što ih sudbena vlast uputi u to, veoma visoki, da su rijetki progovori nadležnih institucija, europskih institucija koje štite ljudska prava pa i naše pučke pravobraniteljice, da mi s njima imamo izvrsnu suradnju i da te stvari prilagođavamo svim visokim očekivanjima, visokim standardima EU-a. Dakle sporadične i sitni događaji koji se događaju, ja smatram da nije korektno i dakle pretvarati u pojavni oblik, dogodila se odgoda jedne rasprave u Rijeci, to je incidentna situacija, odgodila se na način da je čovjek se pozvao na bolest odnosno šugu, naravno šuge u hrvatskim zatvorima nema.

Praksa je da Ministarstvo pravosuđa jedanput godišnje podnosi Vladi RH Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda kao što je i praksa da Vlada RH jedanput godišnje godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Na temelju pokazatelja u dostavljenom izvješću koje opsežno prikazuje stanje u zatvorima i kaznionicama i odgojnim zavodima, može se konstatirati da postoji stabilan, uređen sustav, izvršavanja kazne zatvora u RH i svi drugi dakle kaznenih sankcija koje se osim kazne zatvora realiziraju kroz zatvorski sustav. Naime, u izvješću se pokazuje kako je zatvorski sustav u RH kroz Upravu za zatvorski sustav i probaciju u okviru Ministarstva pravosuđa organiziran na prilično solidnoj razini i da omogućava dakle i realizaciju kazneno-pravnih sankcija a u kombinaciji sa Zakonom o probaciji, Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija, kazne zatvora i Zakona o probaciji o čemu smo govorili u srijedu, dakle o djelatnosti probacijske službe, omogućava jedan cijelishodan, racionalan sustav u RH koji koji je prije svega usmjerena na reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društveni život u RH odnosno sprječavanje recidivizma počinitelja kaznenih djela. Dakle u RH kako je u izvješću navedeno, postoji 12 zatvora, 8 kaznionica sa zatvorskom bolnicom u Zagrebu, 2 odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku i Centar za izobrazbu što čini jednu cjelinu koja omogućava realiziranje realiziranje dakle kazneno-pravnih sankcija u RH. Temeljem navedenih činjenica u izvješću, možda je važno naglasiti da najveći broj kaznenih djela se na imovinska kaznena djela 35%, 35% kaznenih djela protiv života i tijela i ostala kaznena djela u najvećem dijelu odnose se na povredu, dakle spolnih sloboda. Kada je u pitanju dakle visina kazne i struktura dakle kaznenih djela onda se u izvješću navodi da se najveći broj dakle zatvorskih kazni realizira u visini od 1 do 3 godine, manji dio dakle već od 3 do 5 godina, najmanji dio na visoke dakle kazne zatvora a 13% samo kazni zatvora do godinu dana. Maloprije spomenuto, u izvješću se to i navodi da 225 stranih državljana je prošlo kroz zatvorski sustav u RH. Sve Sve u svemu izvješće pokazuje dakle napredak u izgradnji ove oblasti koja je važna za funkcioniranje dakle pravne države i koja omogućava da Hrvatska i u ovoj ovlasti prati europske trendove. Kako sam spomenuo kako smo u srijedu imali Izvješće o djelatnosti probacijske službe upravo je RH od 2009. i donošenja Zakona o probaciji, izgradnje probacijske službe već 14 ureda funkcionira na razini županija, na razini grada Zagreba, županijskih i gradskih. Probacijski ured omogućava dakle i smanjenje troškova zatvorskog sustava u RH i upravo je naglasak dakle u okviru ovog cjelovitog sustava na ambiciji dakle da se smanji recidiv počinitelja kaznenih djela da se oni reintegriraju u društveni život u RH. I upravo se u izvješću i stavlja naglasak na pitanje dakle tretmana i na pitanje osiguranja zatvorenika u okviru zatvora i kaznionica. Dakle pitanje tretmana podrazumijeva dakle angažman brojnih struka društvenih znanosti, pedagoga, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga i niz drugih dakle znanosti koje omogućavaju da se realizira ključna ambicija reintegracije počinitelja kaznenih djela u društveni život u RH. Zaključno, cijenim da se iz izvješća vidi da RH uspješno prati europske trendove u ovoj oblasti i klub HDZ-a će podržati Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda u RH za 2017. godinu. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ragužu. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo postoje dvije vrste zatvora. Jedan je zatvor onaj o kojem raspravljamo danas, to je zatvor u kojem vidite rešetke, u kojem postoje čuvari, iz kojeg se može izaći samo uz dozvolu, odnosno ne može izaći ukoliko te dozvole nema. Međutim postoji jedan puno, puno veći zatvor bez rešetaka, taj zatvor je zapravo društvo u kojem mi živimo. I zašto? Zato jer u tom društvu mi nismo slobodni. Ukoliko kažemo ono što mislimo možemo biti zbog toga kažnjeni. Znači mnogi ljudi, svake godine, hodaju na prekršajne sudove zato jer su rekli stvari koje se vlasti nisu svidjele, među njima sam i ja. Klasičan verbalan delikt, napišete nešto na facebooku, ha, kao imamo prekršajni nalog, morati ćete na Prekršajni sud itd.. Znači sloboda govora u našoj zemlji, ja bih to nazvao Hrvatsku jednim zatvorom bez zidova i rešetaka je ograničena. S druge strane novinari koji se usuđuju govoriti protiv moćnih figura, čak i kad kažu istinu o njima jednostavno bivaju kažnjeni. Znači njihova usta su također začepljena. Događaju se te presude, odnosno tužbe za duševnu bol i oni su naravno ograničeni u tome što će reći. Znači sada smo definitivno ustvrdili da je sloboda govora u jednoj mjeri u ovom zatvoru bez zidova suspendirana. Onda dolazimo do druge slobode, odnosno prava, radi se o pravu na štrajk. Vidimo da ni to pravo u Hrvatskoj se ne može ostvariti. Vidimo da u slučaju SDF Na dnevnom redu je točka dnevnog reda Izvješće o stanju i radu kaznionica zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu. Ja vas lijepo molim govorite o temi dnevnog reda. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala. Izvješće o stanju u kaznionicama se odnosi samo na stanje u zatvorima koji imaju kao što sam rekao rešetke i zidove i čuvare. Ali ignorira stanje u društvu koje je pretvoreno u zatvor, društvu u kojem ne samo da je ograničena sloboda pojedinca da govori kroz te tužbe za klevetu, duševnu bol i prekršajne postupke već je ograničeno čak i u Hrvatskom saboru. Znači mene se ovdje uvjerava da, mi smo slobodni, da živimo u demokraciji, a ja kada hoću govoriti o tome da nismo slobodni, da ne živimo u demokraciji, da ne možemo reći ono što mislimo, da je štrajk zabranjen, e onda kaže gospodine Pernare, a kao ne, nije to tema dnevnog reda, ne bi se smjelo o tome govoriti, moramo pričati samo o jednom segmentu tog zatvorskog sustava koji zapravo vlada nad svima nama. Društvo u kojem ljudi nemaju ekonomsku slobodu, društvo u kojem su ljudi u dužničkom ropstvu je li takvo društvo slobodno? I jesu li ti ljudi slobodni ili žive zapravo u zatvoru, u kaznionici iz koje ne vide izlaz? Po mojem sudu svaki neslobodan pojedinac živi zapravo u zatvoru. A koliko je pojedinaca u Hrvatskoj slobodno? Po mojoj procjeni jako malo. To duboko stanje ne slobode, odnosno ja bih nazvao mentalnog kaveza, mentalnog zatvora je ušlo čak i u Hrvatski sabor. Znači čak ni u Hrvatskom saboru se mnogi zastupnici ne usude reći ono što misle, boje se od posljedica toga što bi se dogodilo kada bi rekli ono što misle da će biti zbog toga na neki način kažnjeni itd.. I ova birokracija, ali i ovaj monetarni sustav pretvorio nas je kao što sam rekao u dužničko roblje, nama je sloboda svima oduzeta. Iako nas se lažno uvjerava da smo slobodni. Znači kaže država ovi koji su u zatvoru, kao oni su lišeni slobode a vi svi koji ste van zatvora, vi ste svi slobodni. Međutim, jasno je i učenicima na galeriji da kada bi kojim slučajem govorili ono što misle na nastavi, kada bi kada bi dovodili u pitanje poštenje sustava koji nad njima vlada vrlo brzo bi vidjeli koliko je njihova sloboda ograničena, koliko se zapravo sustav trudi suzbiti svako razmišljanje. To možete vidjeti i po stanju u medijima, mediji nisu slobodni. A zašto nisu slobodni? Pa zato jer ovise o financijama, ovise o oglašivačima, a ako su vam oglašivači banke jeste li vi slobodni pričati protiv financijskog sustava baziranog na dugu u kojem novac za otplatu kamate ne postoji i govoriti da su banke krvopije koje nas masakriraju i da zarađuju bez rada na našem radu i trudu. Naravno da neće novinari o tome pisati. Ne smiju o tome pisati. Njihova sloboda je značajno ograničena ali se o toj vrsti neslobode, o intelektualnoj neslobodi ne smije pričati. Svojedobno je jedan poznati komunist marksist Gaje Petrović napisao knjigu suvremeni čovjek i marksizam. U toj knjizi je objasnio da kao što u slobodnom društvu postoje neslobodni pojedinci tako i u neslobodnom društvu postoje slobodni. Što je on time htio reći? U neslobodnom društvu gdje se ne smije reći određene stvari postoje ljudi koji će koji će ih svejedno reći a s druge strane u slobodnom društvu gdje se tobože mogu postoje oni koji neće reći ono što misle, koji će se bojati reći ono što misle. I ta tortura nad mišljenjem, ona je preuzela medije, preuzela je Sabor, preuzela je obične građane koji ne samo da se ne usude reći ono što misle već i cijeli njihov misaoni tok, misaoni proces, njihova percepcija je upravljana od strane medija. Mediji danas ljudima govore što da misle. Ako ih mediji uvjeravaju da je vani sunce, ljudi će vjerovati da je sunce. Međutim, ukoliko je netko skeptik može izaći na prozor i može vidjeti nije sunce, kiša je ili mrak je. Međutim mnoge druge sofisticirane laži koje nam mediji plasiraju ljudi ih ne mogu provjeriti pogledom kroz prozor. I zapravo su mediji ti koji drže ljude u neslobodi, koji su na neki način čuvari vlasti i koji rade za vlast. U slobodnom društvu mediji, mnogi kritiziraju vlast, kod nas mediji kritiziraju opoziciju, kod nas mediji agitiraju za Brisel, za NATO, govore nam da NATO širi mir po svijetu, da je NATO jedan obrambeni savez, da Hrvatska treba slati vojsku u Afganistan na rusku granicu, gdje već. Zašto? Zato jer su kontrolirani, jer nisu slobodni. Zatvori nisu samo ustanove poput Remetinca. Zatvor može biti i naš um. Zatvor može biti naše stanje svijesti koje nas ograničava od slobodnog razmišljanja. Zatvor može biti ekonomsko stanje u kojem ste vi u dugu i nema šanse da izađete iz tog duga. Dužničko ropstvo je nova vrsta ropstva. Nekad je rob bio fizički rob i znao je tko mu je gospodar. Danas u ovom suvremenom obliku kolonizacije čovjek je rob bankama. On tobože je slobodan ne znam da odlučuje hoće li spavati ili neće spavati, hoće li izaći van iz kuće ili neće izaći iz kuće ali je svakako jasan odnos između onoga tko s njim upravlja i upravljanog. U takvom društvu je takva strka i takav nedostatak vremena da ljudi nemaju vremena za sebe i svoje obitelji. Da njihove misli su jednostavno ograničene. I ono malo slobodnog vremena što imaju, ukoliko konzumiraju medije i to slobodno vrijeme će im otići i oni će i dalje razmišljati ono što sustav želi da oni misle. Mediji ne uče ljude slobodnom razmišljanju, mediji ne potiču ljude da slobodno kažu ono što misle, ne uloga medija je formiranje vašeg mišljenja, uloga obrazovnog sustava nije da vas nauči nečemu nego je uloga obrazovnog sustava da vas nauči poslušnosti i sustava autoriteta u kojem je autoritet uvijek u pravu makar i bio u pravu a učenik uvijek u krivu makar i bio u pravu. Nema slobodne razmjene misli. U obrazovnom sustavu, vi ne govorite kada želite govoriti, nego govorite samo onda kada vam autoritet dopušta da to kažete. Taj sustav ne počinje u školi, on počinje još u vrtiću, nastavlja se na fakultetu a kasnije i u stvarnom životu. Na kraju se nastavlja i u Saboru. Ako vi nećete slušati što vam kaže izbaciti će vas van na sve 4 iz Sabora. To je stanje neslobode u kojoj mi živimo. Policajac sa najnižim činom je iznad svakog civila, vi možete biti doktor znanosti, policajac može imati osnovnu školu. Ono, može biti početnik ali on je iznad vas jer je sustav zamišljen kao jedna piramida moći. Piramida moći u kojoj je onima na vrhu dozvoljeno sve a onima na snu nije dozvoljeno čak ni da kažu ono što misle. O kolikoj neslobodi se radi svjedoči slučaj Juanita Luksetića. Nije ljudima dozvoljeno, pazite, a kažu živite u slobodnoj državi, vi ne možete najobičniju biljku zasaditi, koja je biljka zabranjena, kako može država, kako može propis zabraniti prirodu? Kako može propisi zabraniti zabraniti da vi zasadite biljku u svome vrtu? Jel to normalno vama? Oni vas uvjeravaju da je i ako se kojim slučajem liječite s tom biljkom i ta biljka vam pomaže, koju recepturu ima sustav za vas, e onda dolaze ove kaznene odredbe, onda ide zatvaranje, montirani sudski proces, a zašto kažem montirani sudski proces? Zato jer u klasičnom sudskom procesu se krivnja određuje tijekom suđenja međutim u montiranim sudskim postupcima koji se vode o strane hrvatskog pravosuđa je krivnja unaprijed već određena. Suđenje je farsa. Vi već znate da ste krivi. A zašto znate da ste krivi? Zato jer ste se usudili reći istinu. Usudili ste se reći da, jesam koristio indijsku konoplju, da, jesam se liječio s njom. I samim time vas sustav odmah znate i koja će biti presuda, presuda će biti vi morate ići u zatvor, vi ste krivi. I u takvim sudskim postupcima kakve su šanse vas kao pojedinca da se oslobodite, nikakve. Vi ćete biti osuđeni i ući ćete u zatvorski sustav a zašto? Zato da bi vam sustav rekao ne, vi nemate pravo sami sebe liječiti, to je zabluda što vi mislite da vi to možete. Nemate vi pravo koristiti indijsku konoplju. A kao slobodni ste i onda shvaćate koliko ste neslobodni. Neslobodni ste u mjeri da ne možete običnu biljku posadit. Takav totalitarni sustav je otišao i korak dalje na način da vam je zabranio da odete u šumu i berete gljive bez dozvole. I vi ne možete gljive ubrat u šumi bez dozvole države. A kao slobodni ste. Slobodni ste toliko da u doba neslobode odnosno u doba komunizma ste mogli otići na obalu i bacit udicu u more. Danas više ne možete. Vi bez ribolovne dozvole ne možete sjesti na mol, na plažu neku i bacit udicu u more. To je zabranjeno danas. Dolazimo do toga da će svaka vrsta slobode biti sve manja i manja i manja a državna kontrola sve veća, veća i veća. Dok u konačnici ćete shvatiti da jedino što razlikuje zatvorenike u zatvorima i vas koji živite na slobodi je u tome da oni vide rešetke i zidove a vi ne. Sve je kontrolirano, i kurikulum u školi i program na televiziji i ono što možete reći i stvari koje možete raditi. Pa zamislite sustav koji zabranjuje ljudima da pecaju bez dozvola u moru, pa jel' to normalan sustav? Je li to normalan sustav, gospodo iz HDZ-a vas pitam, vi ste takav sustav stvorili? Vi ste stvorili sustav neslobode, stvorili ste sustav u kojem vaši članovi koji su ulovljeni sa prstima u pekmezu, sudovi ih oslobađaju a Juanita Luksetića šalju u zatvor pravomoćnom presudom, to je pravosuđe pod HDZ-om i ovom novom tiranijom koja nam se nameće sa nekom maskom lijepom tobožnje slobode, hvala. **Reiner,